Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo 24. sjednicu sa dnevnim redom, odnosnom točkom dnevnog reda koju smo već i najavili u petak, a to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta" u Luci Ploče, čitanje, P.Z.br. 896 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Mario Babić državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, dame i gospodo dopustite mi da kažem nekoliko riječi o Zakonu o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Dame i gospodo trenutačno je u RH jedna velika jedna velika investicijska aktivnost koja se odnosi na hrvatske luke. U hrvatskim lukama trenutačno se ostvaruju projekti vrijedni 580 milijuna eura pa možemo slobodno kazati da takva investicijska aktivnost nije bila u RH u zadnjih nekoliko desetljeća. proširuje se kontejnerski terminal, u luci Zadar gradi se nova trajektno-putnička luka Gaženica, u luci Šibenik gradi se novi gat za potrebe kruzera tzv. gat Vrulje, u luci Šibenik priprema se dokumentacija za izgradnju vanjskih vezova, u luci Ploče završen je kontejnerski terminal i sljedeći mjesec počinje gradnja na terminalu za rasute terete, a u luci Dubrovnik očekujemo za 10-ak dana završetak radova na tzv. obali Batakovina. U odnosu na luku Ploče još 2006. godine potpisan je Ugovor između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Lučke uprave Ploče za izgradnju novog, odnosno jedinog kontejnerskog terminala i terminala za rasute terete. Taj zajam vrijedan je 54 milijuna eura. Kontejnerski terminal je završen i već je u uporabi. Međutim, tijekom realizacije ovog projekta ukazala se potreba za proširenjem projektiranog terminala za rasute terete s obzirom da je povećan promet u luci Ploče i s obzirom da su se ukazali novi poslovi, odnosno mogućnost prekrcaja tereta, rasutog tereta, uglja iz dalekog istoka za potrebe talijanskih termoelektrana. Kako u talijanskim lukama nema dovoljno gaza taj bi se teret iskrcavao sa velikih brodova u luci Ploče i manjim brodovima prekrcavao za talijanske luke. Taj projekt je već u tijeku, ali ostvarenje ovog novog projekta proširenjem terminala za rasute terete u luku Ploče, odnosno na taj terminal mogli bi pristajati i najveći brodovi. Pregovori sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj su završeni. Radi se o kreditu koji je dat pod uvjetima Svjetske banke, rok otplate je 23 godine, 12 godina poček. 12 godina poček. Kažem, radovi bi počeli već za nekoliko dana. Završeni bi bili 2014. i 2015. godine. I mi apsolutno vjerujemo u uspjeh ovog projekta, a s obzirom na kontinuirani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 raspravio je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta" u Luci Ploče, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 896 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. listopada 2011. godine. Odbor je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta" u Luci Ploče raspravio kao matično radno tijelo sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je kazao da se ovim zakonom potvrđuje Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta" u Luci Ploče kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Propisuje se način podmirivanja financijskih obaveza koje mogu nastati za RH kao jamstva te obvezujući udio RH u financiranju tijekom provedbe projekta. Također je istaknuto da se Lučka uprava Ploče temeljem Ugovora o zajmu obvezale kao zajmoprimac redovito i u potpunosti izvršavati sve financijske obaveze prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj. Bez rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta" Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Frano Matušić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno financiranje projekta Integracije trgovine i transporta u luci Ploče koji je izuzetno značajan i za luku Ploče i za grad Ploče i za Dubrovačko-neretvansku županiju i za Republiku Hrvatsku ali i za zemlje u regiji, zemlje s kojima Republika Hrvatska graniči, koje se naslanjaju na luku Ploče. Naime, činjenica je da Republika Hrvatska već niz godina financira projekt kontejnerskog terminala i terminala za … terete u luci Ploče kao što je to istaknuo gospodin državni tajnik i da se u međuvremenu zapravo ukazala potreba da se ti projekti prošire. I to je razlog zašto danas pred nama imamo prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu u iznosu od 50 milijuna eura upravo kako bi se bi se povećali kapaciteti i financiralo nedostatan kapital za terminal za raste terete a koji se treba izgraditi u okviru projekta i financiranja za kontejnerski terminal koji je u okviru projekta već i izgrađen a naravno riječ je o povećanju kapaciteta. Kao što je već istaknuo gospodin državni tajnik riječ je o tome da se u međuvremenu doista pokazala potreba da se rasute terete konkretno ugljen prebacuje iz većih brodova u manje kako bi se transportirali u Italiju za potrebe tamošnjih termoelektrana a koje zbog dubine gaza na na avionskoj strani obale zapravo nemoguće raditi sa većim brodovima, tako da luka Ploče služi kao za tranzitna luka za taj teret. U tom smislu naravno da je to veliki potencijal i velika prilika za samu luku Ploče zato što tom činjenicom će luka Ploče ostvariti dodatne prihode puno veće nego što je bilo puno veće nego što je bilo planirano samom početnom verzijom projekta i u tom smislu naravno da ćemo podržati apsolutno ovaj Prijedlog zakona jer to apsolutno znači i novi posao i novi razvoj, znači novu šansu za luku Ploče. Luka Ploče je jedan od onih subjekata koji je uspio preživjeti sva tranzicijska i turbulentna vremena tvrtka koja je dala veliki doprinos u obrani Hrvatske od 1991. do 95. kada su trajale ratne operacije, luka Ploče je u tim trenucima bez ikakve velike pomoći države uspjela zadržati zaposlenike, uspjela je je obavljati one funkcije koje u tom trenutku su bile naravno znatno manjeg opsega i naravno da su uspjeli sa svojim znanjem, umijećem dovesti kraju jedno teško razdoblje i danas je pred njima jedno sjajno razdoblje. Da je sjajno razdoblje pred njima dovoljno kazuje činjenica da je Luka Ploče prije nekoliko tjedana i dokapitalizirana zahvaljujući odlukama Hrvatske vlade što su apsolutno pozdravili mladi dioničari, zaposlenici luke ploče prije svega kojima je dana šansa da sa još većim udjelom sudjeluju u vlasništvu ove značajne tvrtke, dakle luke Ploče koja je danas u većinskom vlasništvu malih dioničara, zahvaljujući odlukama Vlade Republike Hrvatske koja je po povoljnim uvjetima zaposlenicima dala mogućnost dokapitalizacije. Naravno da je to pozdravio svatko tko se bavi ovim poslom i da su to pozdravili građani Ploča i građani županije jer smo dobili jednu snažnu privatiziranu tvrtku koja će sasvim sigurno u budućnosti biti vrlo snažan faktor razvoja

kroz svoje poslove veže i druge aktivnosti, veže i druge gospodarske subjekte tako da ona znači generator razvoja ne samo Ploča nego i svih … subjekata. Kada sam rekao da je važna za nama susjedne zemlje onda treba reći da će pravo značenje luka Ploče dobiti onog trenutka kada se koridor VC izgradi kada se spoje svi koridori koji idu tim pravcima tim pravcima koji su bitni za Republiku Hrvatsku, dakle i Jadranko-jonski i koridor VC jer zapravo kod Ploča ćemo imati najveće raskrižje u Europi što se prometnih pravaca tiče a sva ta, raskrižja završavaju ili počinju od same luke Ploče koaj će biti dobro povezana, već danas je uspostavljena uspostavljena ta veza i biti će završetkom auto ceste do Ploča već sljedeće godine, direktna komunikacija prema samoj luci i u tom smislu ona postaje polazni terminal, polazna točka za sve terete koji se budu dovodili u luku Ploče, bilo kontejnerima bilo sustavom rasutog tereta. Dakle bitno je za Bosnu i sva rudna bogatstva sve ono što je bilo potrebno za tvornice u Mostaru i za druge tvornice zapravo je dopremala preko luke Ploče ali isto tako ona je bitna sutra za izvoz i u tom smislu postaje itekako značajna tvrtka za gospodarstvo nama susjednih država ali naravno da će najviše imati prije svega koristi zaposlenici, najviše će imati koristi oni koji rade i naravno sredina u kojoj se to događa. Samom činjenicom da se koridor VC nastavlja dalje prema istočnom dijelu Hrvatsku da prolazi dijelom preko Osijeka i da završava završava u Mađarskim prometnicama, da se spaja na koridor prema Budimpešti dovoljno govori o tome da je samim tim povezana luka Ploče i sa cijelom istočnom Europom i naravno sa Baltičkim zemljama i naravno od tuda možemo računati na daljnji razvoj i razvoj potencijala same luke Ploče jer ona de facto postaje prva prava luka za brodove koje dolaze sa bliskog istoka, ona je najbliža luka, postaje najbliža luka s kojom se mogu dopremati naravno sve ono što je potrebno za razvoj ovih država upravo najprirodnijim, najbližim i najboljim prometnim pravcem. I u tom smislu doista naslanjanje na željeznički koridor je izuzetno bitno jer znamo da je željeznički transport najjeftiniji transport kada govorimo o kopnenim transportima i da treba tu vezu i željezničku uz autocestu uz Koridor 5C treba također osnažiti i ona je predviđena i u susjednoj BiH. Hrvatska ulaže sa svoje strane sve da se se ti koridori poboljšaju, da se uvjeti u željezničkom prometu poboljšaju i u tom smislu je potencijal Luke Ploče ne samo za RH nego za sve nam susjedne zemlje, dakle od dakle od BiH preko Mađarske, a samim time i onda se dalje širi prema ostalim zemljama i članicama EU i nečlanicama. Tu se naslanja naravno i Ukrajina i u tom smislu vidimo koji je to doista strateški potencijal. kada govorimo o samom zajmu uvijek možemo reći da je izuzetno povoljan. Riječ je o instituciji s kojom RH već dugi niz godina surađuje od 1993. godine, koja je značajnim sredstvima pomogla RH u njenom razvoju. U ovom konkretnom slučaju dakle riječ je o 50 milijuna eura, s rokom otplate 23 godine uključujući poček od 12 godina. Ja mislim da sama ta činjenica o počeku dovoljno govori, dovoljno govori da je već da je već onog trena kada se dovrše ovi projekti da će se moći iz samih vlastitih sredstava dobrim dijelom, ne dobrim dijelom zapravo u potpunosti financirati. Tako da ovo jamstvo koje daje RH je samo rekao bih u konačnici zakon koji je potreban donijeti ali koji će se neće vraćati iz državnog proračuna, već će se vraćati iz djelatnosti same luke. zajma je 30. lipnja 2014. upravo u ovom razdoblju od 2014. je potrebno ta sredstva iskoristiti i ona će sasvim sigurno biti iskorištena jer jer je projekt prilagođen, da se prošire kapaciteti terminala i u tom smislu Luka Ploče je spremna za ovo dodatno ulaganje. Dodatno zašto? Zato što je već do sada uloženo iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoju 58,8 milijuna eura i sredstava Europske banke za razvoj i obnovu 11,2 milijuna eura što je sasvim jasno jedan veliki iznos koji je značajno razvio Luku Ploče i pripremio je za buduće poslovanje. Evo ja mislim da smo najznačajnije rekli o samom zajmu a i o onomu što će zapravo polučiti ova investicija i u tom smislu možemo samo sa zadovoljstvom potvrditi našu suglasnost i reći da ćemo sa zadovoljstvom usvojiti ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta "Integracije trgovine i transporta u Luci Ploče", naravno u ime kluba. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče. naslovno na ovu temu svakako mi u Klubu HDZ-a a posebice mi koji smo sa tog područja ili blisko njemu evo ja nisam kao Frano ili Dubravka s područja Neretvansko-dubrovačke županije nego Splitsko-dalmatinske ali moj grad Vrgorac se u svakom slučaj dakle i granično područje Splitsko-dalmatinske županije naslanja na Dubrovačko-neretvansku i grad Ploče mini je jednako drag i svi njegovi napreci i uspjesi kao i u mom Vrgorcu isključivo iz jednog razloga, u tom naslonu koji mi imamo i u suradnji jedinca lokalne samouprave znakovit broj ljudi sa našeg područja radi na tom području. Upravo rade u Luci Ploče. Oduvijek je tako bilo pa i danas. To je razlog zbog kojega sam htio osobno dati svoju podršku i svoj doprinos temi o kojoj danas raspravljamo odnosno o prijedlogu zakona o potvrđivanju ovog ugovora jamstva prema ovom projektu "Integracije trgovine i transporta u Luci Ploče" od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Međutim, treba istaknuti još nešto, ne samo da je moje područje u kojem ja živim ono koje se naslanja i zbog kojeg je ovaj projekt važan. za RH i orijentaciji RH na obnovu i razvoj uopće i dogradnju svih luka kao što je rekao državni tajnik od Rijeke preko Zadra ali Ploča kao luke od posebnog interesa jer još 2006. godine je sklopljen ugovor kojim je nešto započeto. Osobno smo svi mi koji smo dolje blizu i vidjeli i znamo koliko to danas znači u obnovi Luke Ploče o kojoj je govorio i kolega Matušić. Međutim ono što je možda isto tako bitno istaknuti to je da kada je u pitanju taj projekt, njega svi skupa trebamo podržati. I meni je žao što ovdje danas nema kolegica i kolega iz opozicije jer je jedan dio njih također dolje iz Dubrovačko-neretvanske županije podržati jedan ovakav projekt jer on nije bitan samo u ovom kontekstu same luke, dakle proširivanja poslova same luke, nego je bitan i u kontekstu jedne međunarodne gospodarske politike koja će se voditi na ovom području, a sukladno izgradnji 5C koridora o kojem ćemo također danas razgovarati. 5C koridor i njegov dolazak na koje je granično sa našom prometnom infrastrukturom točno na području Općine Ljubuški dolje u Zvirićima je znak jedan što znači da će se povezati područje praktično od Baltika do Jadrana, do Jadrana, a unutar njega Luka Ploče s posebice s ovim dodatnim postajama o kojima je govorio državni tajnik, a to je pretovari koji bi trebali ići za Italiju itd. rasutih tereta i sl. znače jako puno. Da se o tome već do sada vodilo računa i da to svakako ima svoje opravdanosti što je na prvom mjestu za istaknuti, pokazali su i dosadašnji projekti prometne povezanosti prema Luci Ploče. Uostalom sama izgradnja autoceste do Ploča završno sa 2012. godinom, a već i prije toga 2008. godine puštanje u promet brze ceste koja ide do Luke Ploče i naslanja se na autocestu, govori samo za sebe da su već i mnoge predradnje prethodno napravljene koje bi trebale odigrati značajnu ulogu u ovoj dogradnji Luke Ploče i uopće za cijelo to područje, dolina Neretve. Evo tu je kolega Gabrić i ostali svi znaju koliko je bitan dakle za cijelo to područje Dubrovačko-neretvanske doline, ali i cijelo područje dakle dakle jednog dijela Splitsko-dalmatinske županije te područja, treba kazati, susjedne Bosne i Hercegovine jer mi znamo da je Luka Ploče odavno već bila luka koja je bila značajna za razvitak gospodarstva i susjednih susjednih zemalja, posebice dakle Bosne i Hercegovine, ali i orijentacija jednog dijela ljudi. Dakle mi ovdje možemo govoriti i trebali bi govoriti i o potrebama dakle baš susjednih prekograničnih područja. Evo prošli tjedan smo izglasali i zakon dakle o strategiji koju bi trebala Republika Hrvatska voditi prema Hrvatima izvan Hrvatske pa evo na tom području bliskom Pločama žive i Hrvati, i Hrvati, posebice granično područje su općine Čapljina, Čitluk, Ljubuški, naročito Ljubuški jer tu izlazi 5c koridor koji i danas jednim dobrim dijelom se naslanja na Luku Ploče u smislu i zapošljavanja i prometne povezanosti i da ne govorimo o svim drugim aspektima i socijalne razine, ali isto tako i zdravstva, školstva. Sve je to tako povezano i blisko međusobno da će samo ova dogradnja doprinijeti jednom ukupnom razvitku cijelog tog područja. Dakle iz tog razloga, da ne ponavljamo se o tih 50 milijuna i o tome koliko je prednosti to donosi i u smislu dakle samog kredita i njegove realizacije i povoljnosti što je kazao kolega Matušić, sa grace periodom od 12 godina itd., dovoljno govori za sebe pa i kamatna stopa itd. jasno ukazuje na znakovitost ovog projekta. Ali za sve one koji zapravo nisu vidjeli što je do sada napravljeno, vidjeti samo tu fazu prvu koja je napravljena dovoljno govori o potrebi daljnje dogradnje. Zato još jednom kažem, žao mi je osobno što ovdje nema kolega i kolegica iz Dubrovačko-neretvanske županije, posebno dijela Splitsko-dalmatinske županije kao i ostalih iz strane opozicije, posebice dakle SDP-a jer uvijek se pozivaju na na svoju privrženost svome kraju, a evo doprinos su mogli dati danas kad se govori o Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kad se govori o Luci Ploče, ali uopće o razvitku Republike Hrvatske, a ne izočiti u raspravi, a da ne govorimo sutra o glasovanju jednog ovako znakovitog projekta za cijelo područje kažem ne samo Dubrovačko-neretvanske županije

postojećeg ko kontejnerskog. Evo s tim bih završio svoju raspravu, jasno sa naznakom da nisam spomenuo sve aspekte, ja sam govorio samo o prometnim i ovim drugim. Ali recimo evo još jedan primjer koliko je to znakovito što znači samo da tisuću ljudi dolje koji se zapošljavaju u prometnom smislu, evo recimo autocesta je došla do Vrgorca, brza cesta izlazi odmah tu, ulazi dakle u Luku Ploče. Mi u Vrgorcu imamo već dakle u razvoju i to punom jednu poslovnu zonu upravo zbog blizine Luke Ploče gdje ljudi dolaze jer je udaljena 20 km, a prostor treba u tom dijelu dakle i prema Metkoviću, ali i gore prema unutrašnjosti, prema Vrgorcu dakle osigurati i on je već osiguran prostorno-planskom dokumentacijom jedne i druge županije, ali i gradova za sasvim druge gospodarske svrhe ili u bilo kojem drugom Hvala. Imamo repliku, gospodin zastupnik Boris Kunst. Pa kolega, ne morate vi žalit što nema oporbe jer u principu njima nije stalo do ovih razvojnih projekata, to je vidljivo. Oni u principu ne brinu o tome jer oni sad jednostavno se dogovaraju, još se nisu uspjeli usuglasiti da li Međunarodni monetarni fond će ubuduće u Hrvatskoj krojiti razvojnu sudbinu ove države jer oni očito neće. Vidite da oni još nisu definirali da li treba doći MMF u Hrvatsku ili ne, a itekakvih iskustva imaju iz 2000., 2003. kada su pozvali Međunarodni monetarni fond, kad je rezao drastično sva socijalna prava svim socijalnim kategorijama u Hrvatskoj. Imali su tada val štrajkova, nezadovoljstva itd. i oni bi dalje. Tako da ovi razvojni projekti, što to znači za zapošljavanje ovog kraja, što to znači to njima nije bitno jer oni u principu će se jer ne žele preuzeti odgovornost za razvoj ove države nego će ići linijom manjeg otpora i onda će se izgovarati pa nismo to mi učinili, to je Međunarodni monetarni fond, mi to moramo slušali itd., kao što su to radili 2003. godine. Znači oni imaju jedan problem, a to je problem da oni u principu ni nemaju programa, nemaju neku viziju kako Hrvatska u bilo kom smislu će dalje napredovati zato jer su već to oni odlučili da će prepustiti MMF-u, što je Linić eto iskreno progovorio pa sad eto imaju međusobnih sukoba unutar stranke jer jednostavno ne znaju tko priča što, tko piše, tko čita. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor, gospodin Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Kunst, mislim da ste vrlo lijepo detektirali naslovno na moj spomen njihove zainteresiranosti za ovaj projekt koji je vrlo bitan dakle sa različitih aspekata i za jedno vrlo široko područje. Detektirali ste zapravo njihov glavni problem, a to je upravo nepoimanje što znači jedan ovakav projekt za razvitak. E sad to se jasno uklapa, vrlo lijepo ste kazali, u njihov problem koji postoji, a to je zamisao o tome da se u Hrvatsku dovede Međunarodni monetarni fond, da se otpusti 80% ljudi iz državne uprave i da se ne misli o razvitku. Oni zapravo ne shvaćaju da u Luci Ploče već sada u obnovljenom dijelu dakle kontejnerskom radi tisuću ljudi, a da završetak radova kao što smo čuli i kao što vidimo uostalom iz ovog prijedloga ugovora, bi trebao biti 2014. godina, ne shvaćaju da to znači zapošljavanje još možda toliko ljudi i ne znaju zapravo ili ne žele poimati koliko to znači za mnogobrojne obitelji dolje. Ja sam maloprije spomenuo ne samo ekonomski nego i socijalni aspekt i zdravstveni i školski itd., uopće dakle sve aspekte koji će proizaći u razvojnom smislu dakle na izgradnju same Luke Ploče. No bez obzira na to, obzirom da se radi, spomenuo sam i posebno apostrofirao ljude koji žive na tom području dolje, ipak mi je žao da oni nisu tu jer oni se tako srčano zalažu za neke stvari, ali samo deklarativno. Kad treba pokazati na djelu nešto onda zapravo imaju sasvim drugačiji pristup pa tako i ovom problemu. Jer ja se sjećam kolegice i kolega koji pripadaju opoziciji iz Dubrovačko-neretvanske županije koji su tako zdušno govorili o nekim problemima Ploča ovdje kad se raspravljalo i o azbestu i o azbestozi itd., pa kad se razgovaralo uopće i razvoju tog područja dolje, a danas ih nema kad se razgovara o najznačajnijem projektu na tom području mikroregionalnom na koji se naslanjaju kao što sam maloprije kazao da ne ponavljam mnogobrojna područja. Ali eto ja se nadam da će narod suditi i prosuditi tko je taj tko želi u razvojnom smislu dobrobit cijeloj Republici Hrvatskoj. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Evo sklapanjem ovog ugovora o jamstvu i ugovora o zajmu omogućava se daljnja realizacija projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče, odnosno izgradnja terminala za rasute terete, a koji ima za cilj povećati kapacitete, učinkovitost i kvalitetu usluga uz južni dio koridora VC, s naglaskom upravo na luku Ploče i upravo na ovaj projekt integracije trgovine i transporta. Ovim se dakle zakonom potvrđuje ugovor o jamstvu kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, te se utvrđuje način podmirivanja financijskih koje potencijalno nastaju za Republiku Hrvatsku kao jamca po ugovoru o jamstvu, te obvezujući udio Republike Hrvatske u financiranju tijekom provedbe ovog projekta. Dakle ovim zakonom utvrđuje se nadležnost nad provedbom ugovora zajma, ali i nadležnost u provedbi

21 milijun eura i da je dala 51 darovnicu u iznosu od 72 milijuna dolara. Podsjetit ću također da je osnova za povlačenje, odnosno mogućnost za korištenje sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj, da je osnova strategija koju je prihvatio odbor, i prihvatio

u cilju razvoja infrastrukture u luci Ploče koja je luka od posebnog državnog interesa u studenom 2006. godine potpisan je ugovor o zajmu Svjetske banke, te 2007. sa EBRD-om za projekt integracije trgovine i transporta. sredstva državnog proračuna su 21 milijun eura godišnje, vlastita sredstva koristi luka Ploče, zajam je 58,8 milijuna eura IBRD-a, zajam EBRD-a je 11,2 milijuna eura, i s tim sredstvima se znači financira izgradnja terminala za rasute terete u luci Ploče. U ovom momentu treba još 50 milijuna eura za razdoblje od 2011. do 2013. godine, podsjetit ću također da je razvojni cilj, da se razvojni cilj

Dakle lučka uprava Ploče ovim zajmom od 50 milijuna eura planira napraviti znači verziju terminala s povećanim kapacitetom i produktivnošću za što će se utrošiti 36 milijuna eura, 11 milijuna eura će se koristiti za razliku u cijeni u cijeni izgradnje terminala za kontejnere u odnosu na one prve projektantske cijene i 3 milijuna eura za kamate tijekom izgradnje terminala. Evo zaključit ću, dakle kao što je rekao državni tajnik na početku ovim velikim investicijskim ciklusom koji se događa na našoj obali, znači od Rijeke, riječke luke, zadarske, šibenske i ove luke Ploče postiže se upravo ono što je Vlada postavila sebi kao strateški cilj, a to je da do pridruživanja Europskoj uniji budemo što konkurentniji, odnosno da naše gospodarstvo uđe u Europsku uniju što konkurentnije. Evo upravo ovi projekti omogućavaju gospodarstvu poboljšanje konkurentnosti, stoga ću podržati ovaj prijedlog zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo javio sam se i nakon što sam u ime kluba govorio, javio sam se da bih kao zastupnik iz Dubrovačko-neretvanske županije još jedanput rekao zapravo važnosti ovog projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju, odnosno prije svega za zaposlenike luke Ploče, zatim za grad Ploče, za Dubrovačko-neretvansku županiju, za Republiku Hrvatsku, a i za zemlje u našem okruženju, prije svega za Bosnu i u tom smislu doista je riječ o jednom hvalevrijednom prijedlogu zakona kojim se potvrđuje ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za dodatno financiranje projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Naime Međunarodna banka i Europska banka za razvoj i obnovu već su uložile 70 milijuna eura u dosadašnji tijek projekta, dosadašnji projekt integracije trgovine i transporta u samoj luci Ploče, i u tom smislu već je dobar dio posla odrađen i kontejnerski terminal također već funkcionira, međutim riječ je o tome da se u međuvremenu vidjelo zapravo da je potrebno povećati kapacitete i kontejnerskog terminala i terminala za rasute terete. Zato što je luka Ploče očigledno rekao bih strateško mjesto, strateška luka kojom se može doista postići visok razvoj, visok stupanj razvoja ne samo u tom dijelu Dubrovačko-neretvanske županije, ne samo u gradu Pločama, nego i šire, ona je značajna i za Bosnu i Hercegovinu, jer naravno da Bosna i Hercegovina maksimalno koristi blizinu luke Ploče kao uvoznu luku, zapravo kao luku preko koje može i uvoziti i izvoziti zapravo svoje proizvode, ali s druge strane naravno kompletno gospodarstvo hrvatskog juga Luka Ploče je izuzetno snažan gospodarski gospodarski faktor u ovom području, ona zapošljava više od tisuću ljudi, dala je veliki doprinos u Domovinskom ratu, dala je veliki doprinos u razvoju Republike Hrvatske i u tom smislu doista bilo je potrebno donijeti i one odluke koje su značile da će mali dioničari dokapitalizacijom postati većinski vlasnici većinski vlasnici luke Ploče što su prije svega oni sami pozdravili, a naravno da mi koji dolazimo sa hrvatskog juga apsolutno pozdravljamo odluku Vlade Republike Hrvatske koja je omogućila zapravo takav rasplet događaja jer doista smatramo da je izuzetno bitno da se taj gospodarski subjekt i dalje intenzivno razvija. Jer sasvim sigurno da će on u budućnosti zapošljavati i više ljudi i da će još više osnažiti gospodarsku krvnu sliku Dubrovačko-neretvanske županije. Kapaciteti su potrebni znatno veći nego oni koji su bili predviđeni zbog činjenice da nama u susjednoj Italiji postoje velike potrebe konkretno za ugljenom koji se doprema sa dalekog istoka i veliki brodovi kojima se doprema ugljen jednostavno ne mogu zbog dubine gaza pristati na talijanske obale u Jadranskom dijelu i u tom smislu je naravno luka Ploče izuzetno bitna kao tranzitna luka za te terete i već tada se zapravo koriste te pogodnosti. I naravno da se vidi mogućnost i znatno veće zarade jer ugljen koji se doprema tu služi talijanskim termoelektranama za stvaranje energije. Naravno i u tom smislu je izuzetno bitno, bitno je zapravo da je ova pozicija luke Ploče osigurala još jedan značajan značajan posao koji je bitan ne samo za Hrvatsku nego evo i za susjednu nam Italiju. Kad govorimo o činjenici da je luka Ploče bitna za susjedne nam zemlje onda treba pri tom imati na pameti da je luka Ploče pozicionirana tako da se upravo u njenoj blizini sjeku dva prometna koridora bitna za EU, bitna za Bliski istok i bitna za Baltičke zemlje i Istočnu Europu od Ukrajine pa dalje. Dakle, dva koridora – Koridor VC koji ide od Ploča prema Budimpešti i Jadransko-jonski koridor koji smo mi već izgradili u RH, ostaje još ovaj dio od Ploča prema Dubrovniku autoceste izgraditi što će se sasvim sigurno izgraditi u sljedećem razdoblju. Već je izgrađena projektna dokumentacija, prošle godine Hrvatske autoceste su dobile 10 milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije od Bola do Osojnika, dakle do samog Dubrovnika i u tom smislu sve je spremno da nakon što se završi i ova dionica autoceste do luke Ploče, naravno ona se nastavlja prema Dubrovniku, ali već tada će se moći zapravo ta sekcija od Osojnika do Dola početi raditi što je izuzetno bitno za sam Dubrovnik i za njegovo okruženje, za cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju. Paralelno sa izgradnjom naravno Pelješkog mosta čija je vidimo izgradnja se nastavila i nastavlja se. I sasvim sigurno da će to biti veliki veliki korak u unapređenju infrastrukture. Dakle, i Pelješki most i autocesta do Dubrovnika koridorom koji je ucrtan u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije. Dakle, to će itekako puno značiti za sve nas na hrvatskom jugu, ali i za nama susjedne zemlje. luka Ploče je povezana Koridorom VC prema Budimpešti i naravno da ona postaje kralježnica, taj koridor postaje kralježnica razvoja i BiH, ali i dalje se nastavlja preko istočne Hrvatske, dakle Slavonijom od Osijeka prema Budimpešti i i otuda naravno jedan krak prometnih europskih pravaca vodi prema Ukrajini, a drugi vodi prema Baltičkim zemljama. I sasvim je jasno da ova pozicija luke Ploče izuzetno bitna je za sve te zemlje koje dakle gravitiraju tim prometnim pravcima. Jer luka Ploče je zapravo najbliža značajna teretna luka na koridoru kojim brodovi dolaze od dalekog istoka, dakle preko sveza koji dolazi u Europu i naravno da postaje najbliža luka ovim državama koje gravitiraju u ova dva prometna pravca. Bitno je reći da je naravno uz autocestu uz Koridor VC potrebno i unaprijediti infrastrukturu željeznica, dakle željezničku infrastrukturu koja će isto tako na kvalitetan način odgovoriti današnjim izazovima transporta i na samu činjenicu da je luka Ploče povezana i željeznicom i autocestom dovoljno govori o njenoj potencijalnoj iskoristivosti i poslovima koji će iz toga proizaći. Evo ja mislim da je doista šteta da ovaj prijedlog zakona neće poduprijeti SDP jer njihova nenazočnost danas ovdje dovoljno govori o tome kakva je njihova briga za razvojne projekte u RH. Naime, ako bojkotiraju rad Sabora na način da ne daju kvorum i da ne glasuju to ih ne sprječava da dođu raspraviti o nekim točkama da se vidi koji je njihov stav. Očigledno imaju negativan stav i prema ovakvim projektima koji znače razvoj. Ovdje je riječ o 50 milijuna eura kredita s počekom od 12 godina, 23 godine je otplata. Riječ je o izuzetno povoljnom kreditu kojim će se osigurati daljnji razvoj luke Ploče i doista nas žalosti činjenica da SDP i HNS ne podupiru ovakve projekte koji su izuzetno bitni za razvoj hrvatskog juga. I kad već govorim o financijama onda doista treba im odgovoriti da Vlada Republike Hrvatske koju vodi HDZ sa svojim partnerima, dakle pod vodstvom gospođe Jadranke Kosor itekako se zna odgovorno ponašati prema financijama i sasvim sigurno da nam MMF ne treba. Zašto ne treba? Pa ovo je prva godina, prva proračunska godina od samostalnosti Hrvatske u kojoj nema rebalansa proračuna. Dakle, nema rebalansa proračuna u ovoj proračunskoj godini i svima je to jasno, i jasno je da iz te činjenice proizlazi dobro gospodarenje i financijama Vlade RH i jasno je da iz toga proizlazi i naravno naš stav da sami možemo uređivati financije u vlastitoj kući i da nam ne treba nikakva pomoć MMF-a. I dakle prizivanje MMF-a samo znači nesnalaženje u tom prostoru. A činjenica da SDP nije htio poduprijeti Zakon o fiskalnoj odgovornosti dodatno pojašnjava zapravo koji su njihovi ciljevi. Njihovi ciljevi su zapravo dodatno destabilizirati financije u RH, rasprodati sva prirodna prirodna bogatstva kao što su rasprodavali 2002., 2003., kao što su rasprodavali hotele budzašto svojim prijateljima. Danas taj isti koji priziva MMF u Hrvatsku misli da je zaboravljeno što je napravio sa "Viktorom Lencom" gdje je RH dala stotine milijuna dolara privatnoj firmi da bi je na kraju oni bacili u stečaj. I moralo je čekati razdoblje HDZ-a da bi HDZ spasio "Viktor Lenac" koji danas je zdrava firma. Dakle, riječ je o ljudima koji su neodgovorni, kojima nije doista na duši razvoj Hrvatske i boljitak svih hrvatskih građana nego im je isključivo stalo do njihovih fotelja. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prvi je gospodin zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, kolega Matušić vi ste dobro rekli što se tiče MMF-a, pitanje je da je neko drugo vrijeme, da su neki drugi, i da imaju potpisan stand by aranžman sa MMF-om mi sigurno ne bi danas raspravljali o ovoj točki dnevnog reda, zašto? Zato kada pogledate sporazum sa MMF-om između ostaloga imate i dana državna jamstva, jer svako dano državno jamstvo je potencijalni trošak u nekim budućim vremenima za državu jer mi ne znamo da li će tvrtka koja je dobila to jamstvo moći vraćati taj kredit. I dakle, kada govorimo o tome zašto smo mi u ovim kriznim godinama stalno govorili da nam ne treba MMF da smo svjesni određenih strukturnih reformi koje treba napraviti između ostaloga, ovo je zoran primjer, jer nitko neće reći da značaj luke Ploče za Hrvatsko gospodarstvo, za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine je izuzetno a da ne govorimo za onaj dole dio dakle Ploče-Metković, što luka Ploče znači. Ali da je netko drugi onda ne bi mogao dati jamstvo jer bi tu kvotu ispunio s nečim drugim. I to treba reći Hrvatskim građanima što to znači. A kada govorimo o tom stand by aranžmanu vidjeli ste danas neki kažu ne to ne piše u našem programu, a moramo se vratiti na 99. godinu ni onda nisu pričali da će sklopiti stand by aranžman, međutim, čim su došli na vlast odmah su otrčali i potpisali i što su potpisali unutra, dogovoriti sa sindikatima neisplatu božićnice, neisplatu regresa, smanjenje masa sredstava za plaće, smanjenje određenih prava pa između ostalog i ograničenje jamstava i nekih drugih financijskih transakcija. Prema tome, kolega Matušić dobro da ste spomenuli ovaj dio jer mislim da Hrvatskim građanima treba jasno reći što bi se dogodilo ako Hrvatska vlada sklopi stand by aranžman jer nemojmo zaboraviti da ove godine prilikom zadnje posjete misije MMF-a oni su počeli … tečaj kune. A što bi značilo slabljenje kune u odnosu na euro, to su svi osjetili oni koji imaju kredite u švicarcima a preko 80% kredita je vezano na euro u Republici Hrvatskoj, a sigurno je to nešto što bi MMF problematizirao jer oni su u zadnjih godinu dana počeli pričati da više nije samo problem da fiskalna politika rješavati probleme nego da to mora raditi monetarna politika.

koje Republika Hrvatska daje za projekte, jer vjeruje u njihovu opravdanost, jer vjeruje doista da će oni polučiti uspjeha na gospodarskom planu. Ovaj projekt će se sasvim sigurno vraćati iz sredstava same luke jer je već takav obujam posla postignut da je sasvim jasno da će ona moći vraćati doista sredstva koja će koristiti iz ovog kredita i u tom smislu ne postoji opasnost za Republiku Hrvatsku da bi moglo se iz proračuna se vraćati ovog kredita. Ali kada govorite o činjenici da bi neki izazivali, da bi neki pozvali MMF u ovoj situaciji u kojoj doista nije potreban, onda treba reći da bi se samom tom činjenicom brojna socijalna davanja, brojne socijalne naknade dovele u pitanje. Dovele bi se u pitanje i porodiljne naknade, dovele bi se u pitanje i brojne naknade i braniteljskoj populaciji itd. O tom je riječ. Riječ je o tome da bi se sasvim sigurno pod tim pritiskom vjerojatno provesti onaj cilj koji su zacrtali a to je otpuštanje 80% zaposlenika u javnoj upravi. Dakle, alibi bi im bio i naravno da bi pokušali provesti tu politiku otpuštanja zaposlenika koji ne pripadaju SDP-u ili koji nisu njihovi birači ili simpatizeri. Već smo imali prilike na žalost osjetiti njihovo kadrovsku politiku koja je bila provođena od 2000. do 2003. Ja ću podsjetiti Hrvatsku javnost da su bili osnovali komisiju za kadrove, i to formalno osnovali, i ne znam koliko je tada bilo stranaka, komisija za kadrove koja je određivala koji kadar će biti na kojem mjestu, od čistačice na dalje, ja se nadam da to hrvatska javnost a pogotovo zaposlenici nisu zaboravili. Hvala. Imamo dalje repliku gospodin zastupnik Boris Matković. **Matković, Borislav (HDZ)** zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Matušiću, malo prije sam u svojoj raspravi to spomenuo, mislio sam da neću to više govoriti, ali zbilja da ne mogu ponovno to ne istaknuti jer vidim i vas muči problem koji sam pokušao spomenuti a vezan je za zainteresiranost naših kolegica i kolege iz 10. izborne jedinice iz koje mi dolazimo za projekt koji je od tako izuzetnog značaja za cijelo područje, ne samo ove mikroregije nego i puno šire. Međutim, da to nije, spomenuo sam maloprije pitanje Međunarodnog monetarnog fonda i svega ostaloga u odnosu na njihov stav o tome, međutim, da to nije ništa novoga nama, ja ću samo potvrditi nešto a vezano je naslanja se na temu o kojoj razgovaramo jer jer onda replika ne bi imala smisla. Naime, sjetimo se samo otvaranja dionice autoceste do Vrgorca, nitko od tih istih naših kolegica i kolega nije došao tog trenutka podijeliti radost sa narodom iste te mikroregije, od Metkovića, preko Ploča do Vrgorca i preko granice od Čapljine, Ljubuškog, Gruda itd., gdje žive Hrvati. Gdje žive ljudi koji se naslanjaju na cijelo to područje i neodvojivo vezani jedni uz druge, ne samo da se radi na jednoj strani granice ili jednom mjestu ili drugom, nego i kroz zdravstvenu, školsku i svu ostalu nadgradnju koja prati taj razvoj. Ili još jedan vrlo klasičan i svjež primjer, a koji se odnosi na raspravu u prošlom tjednu i donošenje Zakona o hrvatima izvan Hrvatske, oni ne shvaćaju da tamo samo 5 km dalje od Ploča o kojima danas govorimo ili područja žive Hrvati koji zapravo se naslanjaju na cijelo to područje. To dovoljno govori o zainteresiranosti naših kolegica i kolega, a koji uz podršku uz podršku dakako njima sklonih medija, prvenstveno iz EPH dakle Jutarnjeg i Slobodne Dalmacije će istaknuti sve ono što nije vezano uz to niti će htjeti kazati ono što je u interesu ljudi tog kraja. Ispričavam se gospodine predsjedniče. **Bebić,

To je jasna činjenica i jasna razlika između nas i njih. Mene veseli osobno i ono što je napravljeno oko grada Rijeke, uloženo na nekoliko milijardi kuna u razne zaobilaznice koje su zapravo lokalna cesta, kada se gleda lokalna zaobilaznica koja je napravljena, to je lokalna riječka cesta. Vlada RH koju vodi HDZ zajedno sa svojim koalicijskim partnerima uložila tamo nekoliko milijardi kuna. Mene to doista veseli, ali me zabrinjava činjenica da njih ne veseli autocesta prema Dubrovniku i da ih ne veseli Pelješki most koji spaja Hrvatsku u jednu cjelinu. To je doista poražavajuće i tragično za hrvatski narod, da smo svjedoci jedne takve politike SDP-a. Evo imamo slučaj najnoviji u Dubrovniku. Vlada raspisala koncesiju za Marinu u Luci Gružu. Čekala je više od dvije godine da grad Dubrovnik donese svoju prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se taj projekt mogao realizirati. I nakon što je grad Dubrovnik donio negdje u srpnju prostorno-plansku dokumentaciju trebao je još zbog loše loše izrade te prostorno-planske dokumentacije tabalo još dodatno neke stvari unaprijediti odnosno popraviti kako bi projekt pošao u realizaciju. I kada je to napravio, Vlada koja je čekala da oni to naprave više od dvije godine, raspisala je natječaj za koncesiju da bi danas

čekalo se njega više od dvije godine da bi napravio svoj dio posla, i sada kada je to konačno gotovo Vlada je odmah pristupila realizaciji projekta. Dakle to nema nikakve veze ni sa pred izborima ni sa ničim, a pogotovo nema veze što on pokušava imputirati sa nekakvom korupcijom itd. To je gruba, gruba laž i vrijeđanje Vlade i vrijeđanje pameti svih nas a i vrijeđanje pameti hrvatskih građana u Dubrovniku. Imamo dalje repliku. Gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. dogradnje, proširenja Luke Ploče. Dakle, osim novog zapošljavanja imamo ovdje mogućnost povezivanja jačeg povezivanja i sa Italijom i sa zaleđem, sa Mađarskom, Luka Ploče izvanredno je smještena. Dakle, ovo je jedan od bitnih zakona. A sjetimo se da zapravo već mjesecima se traži da se Sabor raspusti. Dakle, ne treba raditi, ne treba donositi zakone, a mi i Vlada radimo do posljednjeg trenutka što mislim da je izuzetno korisno. Jasno čuli smo prizivanje MMF-a i kao što je jutros kolega Šuker rekao MMF će forsirati da prodamo gotovo sve što imamo da bi zapravo pa ako treba i Luku Ploče i ne znam što sve ne. Prema tome, prizivanje SDP-a MMF-u zapravo je dokaz u neku ruku i kukavičluka, da ne mogu napraviti sami. A pitanje što nas čeka, jer sjetimo se da je njihov glavni ekonomski strateg Branko Grčić izjavio da napišu sve u izborni program, SDP da napiše sve u izborni program što misli raditi da ne bi dobio nijedan glas. Hvala. Odgovor gospodin Frano Matušić. Izvolite. da se na pravi način gospodari financijama u RH i da se istakne na koji način Hrvatsku treba financijskim financijskim programima osmisliti da bi se postigao gospodarski rast, o tome je riječ. Oni jednostavno nisu sposobni pronaći pravi program. Zato prizivaju MMF kojim bi naravno rasprodavali državnu imovinu kao što ste sami rekli jer MMF traži privatizaciju svih svih područja i svih sektora i u tom smislu ste u pravu. Međutim kada govorite o tome što bi oni sve radili, a što ne, ja sam uvjeren da neće biti u prilici to raditi. Zašto? Zato jer je ova činjenica o kojoj govorite vi da zapravo drže fige u džepu, već danas izlazi na vidjelo pred hrvatske građane. Stanko Grčić govori jedno, misli drugo, a treće sprema. Ne Stanko, pardon. Ispričavam se našem kolegi Stanku iz HSS-a nego Branko Grčiću. Dakle, on koji je glavni ekonomski strateg SDP-a dovoljno jasno kazuje da doista nemaju namjeru snažiti Hrvatsku, da nemaju namjeru nego ukoliko bi bili u prilici imaju namjeru upropastiti Hrvatsku. kada govorimo o tim projektima, pa projekti o kojima je riječ doista znači gospodarski razvoj Hrvatske, oni to doista znače. Ovaj projekt je izuzetno bitan, on ujedinjuje trgovinu i transport na jednom prostoru koji je strateški bitan ne samo za Hrvatsku i Luku Ploče, grad Ploče, županiju nego je dosita bitan za sve zemlje u okruženju i tu poziciju tog gospodarskog subjekta treba maksimalno iskoristiti. Naravno da će tu doći do novog zapošljavanja, naravno da će doći do novih programa koji će biti pogodni i u SAD i naravno da će od toga imati maksimalno koristi prije svega i zaposlenici ali sam tim i lokalna i regionalna samouprava i dosita je u najmanju ruku strašno da naših kolega nemaju snage doći ovdje i raspraviti, podržati ovo. Neka barem podrže u raspravi, ne moraju glasovati. Mi ćemo imati kvorum za glasovanje, ne moraju glasati, ali barem daju pozitivno mišljenje o ovakvom jednom pozitivnom projektu koji će puno značiti za našu županiju. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Povrijeđen je članak gospodine predsjedniče 214. Gdje govornik omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili druge zastupnike. Smatram da u ovom slučaju vrijeđa vas kao predsjedatelja. Mene ne može uvrijediti jer ja sam svjestan u kakvoj zemlji mi živimo, ali slušajući ove hvalospjeve ispada da mi ne živimo u RH nego u jednoj zemlji dembeliji. Poslovnik 214. je povrijeđen. Što ovdje se ne dijeli HDZ-ov novac nego se dijeli hrvatskih građana. Ne dijeli se iz crnih torbi nego iz državnog proračuna.

Prema tome, gospodin Frano Matušić u nijednom ni najmanje nije povrijedio Poslovnik. A da li sam ja povrijeđen ili neki zastupnik to ću ja. Ja znam jel jesam ili nisam povrijeđen. Ja nisam povrijeđen. Prema tome, vi ste povrijedili Poslovnik. Nemojte se javljati tako zapravo ponižavate sve nas druge i pravite od nas nešto. Sami znate da se od neki dan javljate bez razloga za povredu Poslovnika i ti uporno činite. Nemojte me dovoditi do situacije da vam ja sada u ovoj zadnjoj sjednici na ovakav način moram reagirati. Ja neću davati opomene bez velike nevolje ali držimo se poslovnika svi. prema tome, nije korektno bilo dizanje radi povrede Poslovnika. Idemo dalje, idemo na Boris Kunst također replika. vi ste dobro primijetili da ustvari jug, hrvatski jug nije njihov razvojni prioritet. Pa to ste mogli vidjeti kada se govorilo o Pelješkom mostu kako su se oni protiv toga borili. Južnije od Karlovca u principu njihov razvojni, tu im prestaju ti razvojni vidici Hrvatske, oni su se više bazirali na Zagreb, na zagrebački Holding koji su faktički oštetili za milijardu eura što će nažalost morati platiti građani ovog grada kroz cijene komunalnih usluga i tu oni vide svoj interes tamo gdje mogu isisat. A što se tiče prizivanja Međunarodnog monetarnog fonda, pa tu su skinuli konačno svoje maske. Oni su ne samo to što očito se nisu uspjeli dogovoriti nego su i ovaj puta dvolični pa imaju jedan program koji javnosti prezentiraju građanima hrvatskim, a drugi ima ispod stola ako slučajno bi došli na vlast koji bi izvukli ispod stola, znači gdje bi Međunarodni monetarni fond igrao glavnu ulogu kao što je igrao 2002., 2003., kad su radnicima kad su radnicima smanjili plaće za 30 do 40%, smanjili sva socijalna prava, radna prava itd. i to je ono što MMF radi i to nije ništa novo nit nešto preuveličavamo nego je to praksa u državama gdje MMF dolazi. Tako da u principu oni su tu razobličili sebe, sve one krokodilske suze koje su ovdje lili za socijalnim pravima radnika im padaju sada u vodu jer vide da njih ne interesiraju radnička prava, socijalna prava čim prizivaju Međunarodni monetarni fond u Hrvatsku. u Hrvatsku. A što se tiče njihovog udjela u gospodarskom kriminalu, itekakav je, posebno za vrijeme pretvorbe i privatizacije. Pitajte samo koliko je njihovih bilo ljudi u upravnim vijećima, nadzornim odborima koji su donosili odluke o stečaju firmi ili prodaji raznih firmi. Oni imaju iskustva, samo im treba dati priliku da ponovno dođu u tu poziciju da mogu i dalje se nositi sa tim gospodarskim kriminalom što se tiče rasprodaje ili privatizacije državne imovine. Hvala. Odgovor, gospodin Frano Matušić. Vjerujemo da se negdje priprema nastavak obzirom na ono što se događalo, obzirom da je tamo netko dao, Vlada Republike Hrvatske dala stotine milijuna dolara privatnoj tvrtci koju su isti SDP-ovci poslali u stečaj i pokušali je zapravo upropastiti. Nadamo se da će to doživjeti ipak nekakav nastavak. Što se tiče ove druge činjenice koju ste istaknuli, a vezano za projekte na hrvatskom jugu, nažalost kažem oni ne podržavaju ništa što je rekao bih izvan Holdinga, ali činjenica je da oni pokazuju hrvatskoj javnosti da nisu sposobni dogovorit se oko cijene vrtića, da nisu sposobni u gradu koji je četvrtina Hrvatske dogovorit se o nekim temeljnim stvarima i nisu sposobni naći odgovore za temeljne stvari koje muče hrvatske građane svakodnevno, dakle od komunalnih do drugih, evo do cijene vrtića dovoljno jasno kazuje o kakvim je ljudima riječ. I kad oni govore da u njihovim programima nema MMF-a, nema u programima vjerojatno, ali ima u glavama, to je gore. Gore je kad ima u njihovim glavama MMF nego kad ga ima u programu jer kad ga ima u programu onda ljudi znaju točno što očekuju. Ovako kad je samo u njihovim glavama sasvim je jasno da je to nešto na što bi se oni oslonili, nešto što oni priželjkuju i doista bilo bi to tragično za Hrvatsku jer ponovo bi nas stavilo u istu situaciju o kojoj ste vi kolega govorili, da bi se plaće smanjivale 30 do 40%, da bi se smanjivala socijalna prava, socijalna davanja, da bi se subvencije ukidale itd. Dakle riječ je o tome da bismo došli u jednu puno, puno težu situaciju nego što smo danas i puno težu situaciju nego što smo bili možda i 2003. ili 2004. godine. Prema tome sasvim sigurno da je riječ o figama u džepu, riječ je o jednoj politici koja se može vrlo jasno prepoznati iz ovih iskakanja, jer ako je čovjek koji pretendira biti nekakav ministar financija kako ga oni najavljuju u SDP-u, govori da bi odmah zvali MMF. S druge strane, čovjek koji se predstavlja da je lider poziciji kako u njihovom programu to nema onda je jasno da nema tu ničega. U tom programu i u tim glavama nema ničega. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici. Pa evo, pretpostavljam da i poneki stanovnik Ploča i okolice gleda ova jutarnji program pa će sami zaključiti tko se zalaže, tko se ne zalaže, tko je u Sabornici, tko nije. U svakom slučaju, želim dati podršku ovom jamstvu, ovom Projektu integracije trgovine i transporta u Luci Ploče. Svi znamo da je povećana potreba za rast, terminalno za rasute terete, a isto tako znamo da se povećala potreba i za kontejnerski terminal, bez obzira što je već izgrađen novi kontejnerski terminal ali se ukazalo novo tržište. I za jedan i za drugi terminal, kao što smo čuli vezano za prekrcaj tereta, ugljena preko Luke Ploče za talijanske luke u kojima nema dovoljno gaza. Radi se, čuli smo već, o projektu od 50 milijuna eura. To su vrlo velika sredstva ali su i vrlo dobri uvjeti, najprije dugogodišnji poček, a ono što posebno veseli da se kredit treba iskoristiti do 2014. godine što je vrlo važno, što znači da će se taj projekt kroz to vrijeme realizirati. Što znači projekt ovakve vrijednosti? Prije svega veću zaposlenost. Čuli smo da je tisuću radnika koji rade u Luci Ploče, ali to može podvostručiti broj djelatnika. Naravno da moramo uzet u obzir da su nove tehnologije pa da može biti da neće tako veliki broj biti, ali u svakom slučaju će veći broj djelatnika biti, ali i građevinska operativa se budi na tom području što je vrlo važno da građevinske tvrtke rade, da se time multipliciraju efekti ovakvog jednog projekta. Što se tiče same Luke Ploče, puno smo je hvalili ovdje i ona je zaista odigrala vrlo važnu ulogu u ratu i ona je i njezini djelatnici, ali i vodstvo Luke Ploče koje je bilo vrlo mudro i koje je dovelo tvrtku u ovu poziciju danas da je ona i u miru jako dobra i da jako dobro posluje. Ona je preživjela sve one izazove tranzicije, sve one izazove pretvorbene i privatizacijske i postala jedno mogu reći od uglednijih poduzeća ili tvrtki u Republici Hrvatskoj, a posebice na hrvatskom jugu. Treba pohvaliti ulogu Vlade Republike Hrvatske, nedavno smo i bili na samom tom događaju dole, svečanom u Luci Ploče kad su mali dioničari dobili priliku dokapitalizirati tvrtku. Tvrtka je dokapitalizirana i ona je u vlasništvu većinskom malih dioničara što je vrlo važno. Vrlo je važno da radnici upravljaju svojom firmom i da oni zapravo najbolje znaju što njima treba i da njima ne trebaju nikakvi gospodari, neću sada govoriti strani ili domaći, ali u svakom slučaju oni sami najbolje znaju što treba na jugu. Dakle Vlada Republike Hrvatske je prepoznala njihovu potrebu i na njihovu zamolbu, na njihov zahtjev je udovoljila tim, njihovim željama i mislim da je to jedan od izvrsnih poteza i možda jedan od izvrsnih primjera kako bi trebalo raditi s preostalim poduzećima koja su još možda ostala u Hrvatskoj. To je jedan veliki potencijal, čuli smo ovdje govoriti moje prethodnike o koridoru VC, koridor VC ćemo imati sljedeću točku, ali vrlo je važno tih 9 kilometara do granice Bosne i Hercegovine, vrlo je važno da se nastavi graditi i u Bosni jer i ovdje se radi o razvoju, o razvojnom potencijalu, radi se o poduzetničkoj zoni, radi se o novoj gospodarskoj zoni koja je već počela nicati na tom području, na tom raskrižju koridora VC, često puta znam reći da se bar Dubrovnik tu našao a ne ovamo daleko, ali u svakom slučaju čekamo 2012. dolazak autoceste u Ploče, a isto tako očekujemo i ovu dionicu od 27 odnosno …/Ne razumije se./… koja se u ovom trenutku vrši projektiranje. Mi vjerujemo u autocestu, i želimo da to bude zaista autocesta a ne brza cesta kao što se govori. Često se govori o nefizibilnosti ceste prema Dubrovniku, međutim kao što je Hrvatska država ima jednaki monetarni sustav, kao što ima jednaki obrazovni sustav, smatram da treba biti jednako jednako cesto integrirana u maticu zemlju, i mislim da je to jedan vrlo važan podatak i želim da to čuju svi građani Republike Hrvatske, jer kao što smo čuli, kao što mi volimo da se gradi Vukovar, Osijek, Virovitica, Ilok, tako vjerujem da i svi ostali Istra, da i svi ostali Hrvati i hrvatski građani, građanke žele da se izgrađuje hrvatski jug. što se tiče SDP-a i njihovog izostanka ovdje, ja se također pridružujem razmišljanju da su bar na ovoj temi trebali ući u sabornicu i pokazati svoje stajalište ali očito SDP nije, nije mu baš do razvojnih projekata i ja ću stvarno ovdje naglasiti ulogu SDP-a i HNS-a u mome gradu Dubrovniku. U trećoj godini mandata koja polagano izmiče nijedan projekt, nijedan jedini razvojni projekt se u tom gradu nije dogodio, izgradio se jedan rotor mali za koji je novac su uložile Hrvatske ceste, dakle apsolutno nema projekata, i kad se nakon ne samo dvije godine, nego nakon 5, 6 godina se radi na urbanističkom planu uređenja luke Gruž koja obuhvaća i luku Gruž u kojoj se već ozbiljno radi i koju smo već imali otvaranje dva, tri terminala, radi se i južnoj strani Lapada gdje se treba izgraditi marina, gdje je Vlada Republike Hrvatske raspisala natječaj ovih dana za koncesiju i svi smo to čekali, svi građani Dubrovnika su to dugo godina čekali, jer je bilo vrlo kompleksno, vrlo kompleksna je ta procedura donošenja urbanističkog plana uređenja budući da se radi o zaštićenoj zoni, budući da se radi o kompleksu ljetnikovaca, i zbog toga je taj urbanistički plan uređenja se dugo donosio. Međutim kad se već donio, bez obzira na koji način i koja ga je vlast donijela, sada se grad Dubrovnik, čelnici grada Dubrovnika, dakle SDP i HNS protive tome da Vlada raspiše koncesiju za jedan takav objekt kao što je marina. Mislim da je to dovoljno ovaj podatak oslikava na koji način Socijaldemokratska partija gleda na projekte i na koji način zapravo misli razvijati Hrvatsku kad bi došla u prigodu, a ja se toplo nadam da neće, dubrovački primjer je izvrstan primjer koji kaže što se u tri godine, u trećoj godini vlasti dogodilo. Nije se dogodilo ništa, samo priče virtualni svijet živjeti od priča, razgovora nekakvih projekata koji ne postoje, i mislim da će se evo bar kad se radi o hrvatskom jugu, da će građani hrvatskog juga, a posebno Dubrovačko-neretvanske županije na ovom primjeru shvatiti da treba i dalje podržavati ovakvu Hrvatsku demokratsku zajednicu sa svojim partnerima i hrvatsku Vladu na čelu sa gospođom Kosor. U svakom slučaju nadam se da će čelnici naše županije prihvatiti ovaj projekt sigurno, ali grada Dubrovnika ne, a mislim da grad Dubrovnik kao jedan, kao važno središte mora predvoditi, a oni to ne predvode, nego vode grad u stagnaciju. da se još jedanput vratim na ovaj zakon. Ja ga podržavam i nadam se da ćemo isto tako podržati svi ovdje i nastavak autoceste i Pelješki most koji više uopće ne treba spominjati, jer vidimo da je ušao sa stavkama i u ovogodišnji proračun i proračun sljedeće godine vjerujem da ćemo taj projekt nešto sporije, ali ipak realizirati na zadovoljstvo svih građana Republike Hrvatske. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva replika je gospođa Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Šuica drago mi je da ste ovako na lijep i zapravo i plastičan, zoran način prošli kroz ne samo zakon, nego ga i povezali sa sa poviješću jedne luke kao što je Ploče, pa sam upravo našla razloga da vam u nekoliko svojih promišljanja također i ja napravim poveznicu, a glede vaše vaše opservacije izočnosti SDP-a, HNS-a iz sabornice i definitivno nalazim puno razloga i napraviti poveznicu i sa Šibenikom. Šibenski SDP, HNS-ova vlast definitivno optužuje Vladu Republike Hrvatske za svoju neučinkovitost i ono što oni sami nisu u sposobnosti napraviti, a definitivno nemaju hrabrosti niti toliko pa rekla bih i političke pristojnosti da kažu da sve ono što im je HDZ-ova vlast ostavila i što su naslijedili da sad zajedno sa Vladom Republike Hrvatske mogu nastaviti dalje, a to je definitivno evo i rekonstrukcija u Šibeniku 5 stotina metara operativne obale za koju smo također u ovoj sabornici donijeli opet ću reći i željom i političkim određenjem ove vlasti u Hrvatskoj, Šibenčani jako dobro znaju što to znači za cijeli grad, za cijelu županiju, a usudim se kazati i regiju, jer je položaj naše luke u Šibeniku izvrstan i ima izvrsnu poveznicu i sa željeznicom, i sa poduzetničkom zonom, sa zračnim prometom itd. i tako bliže. Definitivno projekte koje smo ostavili ili su, odnosno započeti i dovedeni pred samo izvođenje iz sredstava Europske unije, pa evo mogu kazati i da osnovna škola koja je bila servirana na tanjuru sa velikim sredstvima je također i iz pretpristupnog, odnosno … /Govornica se ne razumije./… projekta. Osim toga evo kratko mi je vrijeme pa moram pa moram kazati i sljedeće, da ako smo čitali Izvješće o učincima Zakona o otocima onda ću isto tako kazati da je Vlada Republike Hrvatske putem svojih resornih tijela u 2010 godini izdvojila ni više ni manje nego 8 milijuna kuna za infrastrukturu i 12 milijuna kuna

HDZ gradi, a oni samo lamentiraju. HDZ se bavi politikom, a oni politikantsvom. A što je politika u ovom slučaju? Politika je dugoročna strategija, politika je razvoj, u ovom slučaju luke Ploče politika je povezivanje, integriranje cijele Europe od sjevera prema jugu. Čuli smo od sjevera preko Baltika preko Srednje Europe prema jugu. I to je politika HDZ-a. A njihov model je samo lamentirati, Hvala. Replika, gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Hvala. Pa evo kolegice rekla ste da u luci Ploče ima, zapošljava više znači od 1000 djelatnika, što direktno, indirektno. Isto toliko se očekuje i u evo u Zadru, znači luci Gaženica koju mi nazivamo, a i mnogi je nazivaju Milenijskim projektom za jednu malu metropolu Mediterana. To nije beznačajna stavka u ovo vrijeme ovakvog zapošljavanja. Međutim, ono što želim ovdje reći da evo upravo ovi projekti pokazuju da Vlada Republike Hrvatske znači ulažući u i pokrećući ovaj ciklus razvojni luke opet ću spomenuti i Rijeke i Zadra i Šibenika i Ploče ulaže znači u razvoj gospodarstva i u konkurentnost našeg gospodarstva. A složit ćete se sa mnom da evo luke su pokretači gospodarskog razvoja, da one opslužuju preko 90% svjetske trgovine, a predviđa se u sljedećem desetljeću udvostručiti i ovaj kontejnerski promet i to je zaista evo jedan ciklus koji obećava značajniji razvojni zamah. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor, gospođa Dubravka Šuica. Ploča, Dubrovnika u sve luke je Vlada Republike Hrvatske uložila ogromna sredstva kako bi se hrvatski Jadran razvio i kako bi Hrvatska postala konkurentna i kako bi Hrvatska imala

nekoliko dana prije raspuštanja bilo bi fer i od naših kolegica i kolega iz SDP-a i HNS-a da su ovdje. Vidimo, gledamo teme, teme izuzetno atraktivne, dakle teme koje će doprinijeti razvoju Hrvatske, da ne govorim o zapošljavanju. Evo spomenuli su već nekoliko, i kolegica jedna, druga spominju zapošljavanje koje je izuzetno bitno jer ipak broj nezaposlenih se smanjuje, a sjetimo se da svi ovi koji su nam, evo drže nam lekcije o zapošljavanju da u jednom trenutku su imali na burzi oko 432 tisuće nezaposlenih. Dakle, rekord nad rekordima jedno kratko vrijeme, a onda je nastalo opće čišćenje burze. god je bio imalo sumnjiv bacili su ga sa burze van i na taj način umjetno smanjili. Ali, malo kad ih slušamo onda je stvarno malo čudna ta kakofonija u njihovim razgovorima jer evo prvi i najjači čovjek SDP-a Slavko Linić sa svojim evo čovjekom kojeg je postavio za fasadu SDP-u Milanovićem ne može se usuglasiti. MMF, ne MMF. Jasno da je to igrokaz i da je MMF za njih jedina mudrost jer onda neće morati raditi ništa nego jednostavno slušati što im naredi MMF pa ako treba prodati prodat ćemo, ako treba smanjit plaće smanjiti ćemo plaće, a ako treba razvlastiti i potjerati neke s posla prije svega koga? Medicinske sestre, učitelje, vojsku, policiju? To silno smanjenje i prema broju o kojem oni govore može se odnositi samo na njih, jedan mali dio možda u državnoj upravi. Dakle, niti znadu što pričaju osim velikih obećanja, niti znadu što će napraviti i zato im treba strani tutor. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospođa Šuica. Izvolite. kad govorite o zapošljavanju zaboravili ste na onu bajku od 200 tisuća radnih mjesta koja se nikad nije realizirala iz 2000-te godine pa se nadam da građani RH se sjećaju te bajke o 200 tisuća radnih mjesta koja se nije dogodila. Isto tako treba reći da je rujan prvi mjesec, rujan 2011 godine prvi mjesec koji je izvan glavne turističke sezone, a koji je pokazao bitan pad nezaposlenosti. A kad govorite o MMF-u moje mišljenje je malo drugačije od vašega, ja mislim da gospodin Linić nije došao u sukob sa čelnikom stranke nego da je on imao zadatak ispustiti probni balon, vidjeti kako će javnost reagirati na tu njihovu ideju. Hvala. Imamo dalje repliku, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ali evo prvo da objasnim, vidim da nas čudno gledate. Ovo je inače slavonski ili šokački šešir. Jedan takav je stavio Ivan Pavao II. 2003. godine u Đakovu ispred đakovačke katedrale. Ovo je bunđur ili šokačka rekla, vidim neki zastupnici znaju, ali neki zastupnici ne znaju pa evo malo da ih educiram. E ja ću podsjetiti da kamo sreće da je ova Vlada malo više novca i sredstava dala za Slavoniju, ali evo ovo zasjedanje Sabora je počelo upravo jednom sličnom točkom gdje je Sabor dao suglasnost bivšem predsjedniku, odnosno kapetanu Vlade, odnosno kapetanu s "malo vitra" drugu Ivi da potpiše upravo jedan ovakav zakon. A novci bili potrošeni u 10. mjesecu 2007. pred izbore. Da li za luku Ploče ili za nešto drugo to nam ostaje vidjeti. I ovi zakoni, a moram priznati da nisam želio narušiti ovakvu idiličnu atmosferu pa mi je čak došlo da sam sebi se prijavim i sam sebi dajem repliku jer ovo doista ne vodi nigdje. Ova idilična atmosfera i ovaj optimizam, vi kao i predsjednik mislim da dijelite to mišljenje, 97 točaka dnevnog reda ova još 2,5 dana mislim da se ne može napraviti. A svi zakoni su napravljeni po onom sistemu ide kamionet Vlade i nosi kamene temeljce. Hoćeš bolnicu? Evo ti bolnica. Hoćeš školu? Evo ti škola. Hoćeš rodilište? Može i rodilište ali ne u Đakovu, ne u Slavoniju. Hoćeš možda državnu ergelu? Dobit ćeš i državnu ergelu. želim podsjetiti samo da Vlada Republike Hrvatske obilaskom, obilaskom u Republici Hrvatskoj otvara neke ustanove, stavlja kamene temeljce, a istovremeno se u tim gradovima održavaju i mini sabori, pod nazivom ne "Bože čuvaj Hrvatsku" nego "Bože sačuvaj Hrvatsku od HDZ-a" i troše se novci iz državnog proračuna

baš mi je drago da je objašnjena ova, ja inače znam tu nošnju, ali mnogi ne znaju ali nije ovo u pogledu replika unutar kluba smo mi predlagali da se ona ukine, međutim, nisu prihvatili većina nije prihvatila, HDZ je predlagao to. Zato što zapravo idila ispadne ali to je u skladu sa Poslovnikom,

i to tamburaše bez instrumenata. A što se tiče radnika Đakovštine tu je Vlada izašla na ruku radnicima, to bi bar, to je osnovno što bi jedan gradonačelnik znati, nije nitko nikoga natjerao nego je trebalo ako je izuzetak napravila Vlada, što bi moglo koštati kasnije što se tiče drugih radnika, izašla je u susret radnicima, isplatila 28 milijuna kuna, a što je tek se moglo napraviti po završetku stečajnog postupka jer se radnici čak nisu ni agenciji za zaštitu svojih potraživanja prijavili svoja potraživanja. U pogledu povrede Poslovnika mogu se ja složiti ili ne složiti da li netko može narodnu nošnju nositi ili ne nositi, međutim, nigdje ne piše u Poslovniku da ne može, uključujući i šešir. prema tome, ja ne mogu tu ništa, ja mogu o tome imati mišljenje ali je Poslovnik tu nije uopće jasan. Izvolite isto tako povreda Poslovnika gospodin Zoran Vinković. Zoran (HDSSB)** Povrijeđen je članak 214. gdje zastupnik omalovažava druge zastupnike. Ovo je jedna uvreda, ne za mene, više govori za mene izrečena riječ tko govori nego kome je upućena ali gospodin Kunst je uvrijedio cjelokupnu Slavoniju, ovo nije odora tamburaša, ovo je Slavonska narodna nošnja, jedan dio Slavonske narodne nošnje. A što se tiče tamburaša kamo sreće da je više tamburaša u glazbi nego što imate vi tamburaša u vlastitoj stranci, zbog toga ne tamburajte nego počnite malo pričati pametnije i suvislije, i malo preslušajte svoje govore u Saboru pa ćete vidjeti što ste govorili i o radnicima Đakovštine i što o ostalom govorite sve, samo da vas podsjetim. **Bebić, Luka (HDZ)** Prošlo je vrijeme i nije gospodin Kunst povrijedio nikoga i uvrijedio spomenuo je tamburaše u jednom drugom smislu a ne da bi uvrijedio ih, prema tome, ta primjedba da je povrijedio 214. članak nije za mene prihvatljivo. Idemo gospođa Šuica vi ste odgovorili. Izvolite Izvolite gospodin Matković. smatram povrijeđenim i to je izrekao riječima da jedanput počnemo suvislo i pametno govoriti ovdje, on očito želi kazati da se ove strane sabornice sjede budale i da sjede glupi ljudi. Ako kaže da počnemo pametno govoriti, znači nismo govorili ništa pametno. Kolega Vinkoviću Malo vjetra ste i vi sebi davali vozeći se gradskim automobilom a naplaćujući saborske troškove troškove za putne troškove. Nemojte vrijeđati druge ako i sami imate putra na glavi. **Bebić, Luka izvedena povreda, nije izričito bilo premda da bi se mogla tako tumačiti, tako da ne mogu ovdje primijeniti ni jedan institut ali gospodine Vinkoviću zar vama nije malo to mučno se javljati i dizati Zoran (HDSSB)** Članak ovako 214. vrijeđa druge zastupnike, tu je povrijeđen. Što se tiče ovog putra na glavi, ne znam da li se mažete margarinom, ja ne. A koliko znam po Ustavu Republike Hrvatske netko je nevin dok mu se to ne dokaže, dakle ja još uvijek nemam pravovaljanu sudsku odluku. Što se tiče ja nisam rekao u svom govoru ako ste se vi prepoznali ovako kao što ste rekli onda je to vaša stvar. Ja nisam rekao ni da ste glupi ni da ste budale. Hvala. Gospodin Matković nije uvrijedio nikoga po članku 214. a lijepo je čuti ovdje da ponekad da bi se poštovao Ustav. Ovako selektivno, kada nama odgovara onda ćemo ga poštovati, kada ne odgovara onda nećemo. Dobro, ipak napredujemo u toj primjeni. Sada bih dao riječ gospođi Đurđici Sumrak, replika.

gospodin Vinković nije puno replicirao na moje izlaganje, ali imam potrebu komentirati zaista njegov šešir i čudim se da niste ga gospodine predsjedniče bez obzira što nije Poslovnički na to upozorili. … /Upadica se ne Nema putra na glavi nego ima šešir, ali konačno je priznao da nitko nije kriv dok mu se ne dokaže. To mi je bilo drago čuti iz vaših usta gospodine Vinkoviću što se toga tiče. A što se tiče teme i idile unutar našeg klub, ova tema zaista je idilična, jer je ova Luka Ploče upravo idiličan primjer tvrtke na jugu Hrvatske. Ona zaista zaslužuje ovakve pohvale i vjerujem da bi to isto govorili i vi kada biste se javili za riječ i kada biste nešto znali o ovoj temi. Jer kontejnerski terminal koji ste govorili na početku priče i taj prvi ugovor je izgrađen, taj kontejnerski terminal je izgrađen i on je u funkciji i otvoren je prije nekoliko mjeseci. A kada se radi o tome da ste kazali u vašoj replici da HDZ troši vladin novac na kampanju, HDZ troši novac na Đakovštinu pa je potrošio 28 milijuna kuna HDZ-ova vlada, 28 milijuna kuna na tvrtku koja je u većinskom vlasništvu radnika. I to je izvrstan potez naše Vlade da se odlučila iz pričuve pomoći vašoj tvrtki, a vi ste radili samo cirkus i koristili gužvu za vaše politikantstvo i za vašu izbornu promidžbu. To je bila vaša izborna promidžba, a ne naša. Inače što se tiče kako ja reagiram na pojedine ispravke, replike i da li trebam opominjati, neopominjani itd. znate šta, trebat ćete me još trpiti dva dana u tom pogledu, da ja zadržim neku svoju način kako sam uglavnom vodio Sabor za ove 4 godine, pa izdržite i ova dva dana. Neće nikomu propasti ništa jeli. Ali gospodine Vinkoviću, mislim kako vam nije mučno to svaki čas dizati ovu tablu? To mene ovako čudi kao čovjeka kako vam to nije mučno, znate, jel. Ali ja ću vam dati jer ja poslujem Poslovnik. Izvolite. Povreda Poslovnika, ali ako reknete nešto. Povrijeđen je članak 214. jer kolegica je rekla jednu rečenicu koja doista omalovažava cjelokupni Hrvatski sabor, kada je rekla da HDZ troši novac na radnike Đakovštine. Ja mislim da taj novac ipak dolazi iz državnog proračuna i iz proračunske rezerve, a ne iz crnih torbi ili iz neke pričuve koju HDZ ima i koju još DORH nije ispitao. Oprostite, nije rekla HDZ nego Vlada koju vodi HDZ, pa je to točno jer je Vlada tako odlučila. Gospođo izvolite,

Hvala. Imamo još jednu repliku, gospođa Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Šuica, pa evo ga doista je danas prva točka dnevnog reda sigurno jako važna točka koja se odnosi na projekt integracije trgovine i transporta u Luki Ploče. I svi koji su danas govorili vezano uz to naravno da su govorili proaktivno i da su govorili u pozitivnom smislu jer je to doista vlažno ne samo za Hrvatsku nego je to bitno i za ljude iz tog područja. Ali kolegice ja ću se još samo malo osvrnuti na ono što ste rekli da će se vjerojatno vidjeti tko se je za što zalagao. Pa vidite, kada bi Kukuriku koalicija imala mali minimum pojam o minimumu odgovornosti ili recimo pojam o vrijednosti rada, onda bi vjerojatno bili ovdje. I doista kao što su rekli neki govornici sudjelovali bi u raspravi. Međutim, to njima nije potrebno, oni imaju svog 5. Ortaka. Taj njihov 5. Ortak je u stvarnosti MMF. Ima još nekih 5. Ortaka koji se u nekim drugim strankama misle priključiti njima. Oni su to pokazali jasno u vladavini u gradu Zagrebu. Dakle, u gradu Zagrebu imamo Holding, 10 godina vladavine SDP-a, 10 godina je iz Holdinga SDP izvlačio novac za svoju promidžbenu kampanju 10 godina i to putem svog kandidata gospodina Bandića. Kada je gospodin Bandić rekao da više ne da, onda su oni Holding preuzeli, izbacili su kompletno sve koji su bili iz drugih stranaka namještali samo SDP. Danas je Holding prepun afera, Holding duguje milijarde kuna državnom proračunu, a oni uz pomoć nekog svog 5. Ortaka šute o tome i naravno poginju glavu. Oni nemaju svoje mišljenje o tome. Pa tu je onda i Skupština grada Zagreba. I kao što je rekla predsjednica naše Vlade jako dobro, pa kako će netko vladati cijelom državom kada ne može u gradu jednom dogovoriti na koji način će djeca ići u dječje vrtiće. Pa to je žalosno, to je smiješno, ali je nažalost istinito. A evo zašto njih nema? Nema ih možda su otišli u neki restoran, ponovno u … da se konačno dogovore što će. Ono što je istina da jedno govore, drugo misle, a sasvim nešto treće će napraviti. Ali kada govorite o SDP-ovcima i HNS-ovcima i ostalima iz Kukuriku koalicije koji se danas ne žele izjašnjavati o ovim važnim temama, kada govorite o gradu Zagrebu o kojemu svi već znamo što se događa u njegovom Holdingu, kada govorimo o tome da su puni afera i da nisu u stanju upravljati dječjim vrtićima, ja vas osim grada Zagreba, osim grada Šibenika o kojem smo nešto čuli još jedanput upozoravam na mini Kukuriku koaliciju koja vlada u gradu Dubrovniku. I to je živi primjer kako bi se vladalo u državi kada bi se došlo na vlast. Nadam se da građani ove države dobro vide, dobro čuju i da sami dobro prosuđuju.

Kada vidim koliko se ovi svi skupa bore za Luku Ploče, onda moram i ja reći nekoliko riječi. I uvažena saborska zastupnica gospođa Šuica je rekla da sigurno neki gledaju ovo zasjedanje Sabora, jer gledaju i čude se i dobio sam nekoliko poruka koje mi šalju. Reci gore u Saboru da malo više rade, a da malo manje mlate praznu slamu. Kad je u pitanju Luka Ploče, investicija ja pozdravljam odluku Vlade Republike Hrvatske od 50 milijuna eura kredita za lučku upravu, a još više pozdravljam 60 milijuna eura koje će Luka Ploče u drugoj frazi opreme da bi to moglo raditi. ure i 15 minuta tučemo replike, stalno replika na repliku jer ovo prenosi Hrvatska televizija, nisam nikoga čuo za te dvi ure i 15 minuta da je itko rekao glavni razlog zašto zašto se grade ti rasuti tereti. Jedan je gospodarski razlog, ovdje se baratalo da će se zaposlit tisuće ljudi još. Luka Ploče zajedno sa svojim poduzećima ima 850 ljudi i neće nažalost zaposlit više nijednoga zato što je to visoka tehnologija, zato što su to dizalice, suvremena tehnologija i tako. Ali ono što je najznačajnije, ovdje nema ministrice bivše Dropulić, a to je ekološka. u ljetnim mjesecima, u velikom dijelu godine kad zapuše maestral veliki dio grada Ploča i šire i dalje okolice pa dođe vjerojatno ona prašina od onog uglja i do Hercegovine, ne može se živjet, ne može se razgrnuti roba. I ovo je velika investicija za Luku Ploče, za Republiku Hrvatsku, ona je značajna zato što Luka Ploče do sada ima negdje cca 5 milijuna tona. Ova investicija od 50 milijuna eura, ovaj kredit će omogućiti da će luka se povećati, njeni kapaciteti negdje skoro 5, pa čak i 6 milijuna tona, odnosno imat će kapacitete ukupno

preuzeti vrlo brzo primat, iako je Kopar daleko odmakao, da će ona preuzeti dio roba iz Kopra i možda će jednog dana ona postat i prva luka na Jadranu zato što ima mogućnosti širenja. I ja bih prije nego što završim zamolio da bude malo manje replika, da završimo što više ovih točaka jer danas na Odboru za pomorstvo, promet i veze bilo je pet točaka, vrlo značajnih, a četiri su važne i značajne za kredite kao što je sljedeća točka 2, koridor 5C i neke druge. I obično ovdje ima puno gradonačelnika i načelnika pa kad oporba napusti vijeće onda mi to ubrzamo i našu sjednicu gradskog vijeća ili županijske skupštine završimo u rekordno kratkom vremenu. Ja smatram da je dovoljno bilo u četiri godine, ja sam najmanje govorio, da je dovoljno bilo replika, da je dovoljno bilo ispravaka netočnih navoda i mogli bi ostaviti jedan dan ono o čemu često govori uvaženi predsjednik Hrvatskoga sabora, jedan dan kako će nakon mirovine ići u klementine i masline, da odemo jedan dan u goste Neretvi u berbu mandarina, lijepo provedemo jedan ono što kažu stručnjaci, mnogi dolaze, team building u dolini Neretve. Mislim da bi bilo to jako dobro, da malo smanjimo ovo da završimo što više točaka i ono što je rekao gospodin predsjednik Sabora, dva dana dva dana da ga poštedimo da to prođe što prije, da je četiri godine bilo dosta i da to završimo na jedan kulturan i dostojanstven način, a ne šeširići, cipelice, sandalice, tamburice, lijevo-desno, Rijeka,

Hvala. Dodat ću samo da tko bude došao u berbu da neće otići praznih ruku. A sada imamo repliku, gospođa Dubravka Šuica. Morala sam se javit za repliku. Prvi razlog je što je uvaženi zastupnik rekao da smo mlatili praznu slamu. Ja jednostavno ne prihvaćam takvu kvalifikaciju, nismo mi mlatili praznu slamu nego smo mi govorili našim građanima o čemu se radi i mislim da je vama to potpuno jasno. A i sami ste se uključili u to tzv. mlaćenje prazne slame samom činjenicom što ste se javili za riječ. Mislim da to nije bilo korektno s vaše strane. Drugo, što se tiče gospodarskog razvoja, govorili smo da su upravo ekonomski vrlo važni razlozi i povećanje tržišta i govorila sam osobno ja o razvoju tehnologije i neće se toliko puno djelatnika moći zaposliti upravo zbog te moderne tehnologije. Naravno ekologiju nisam spomenula i to vam priznam. A što se tiče team buildinga, prihvaćam team building i jedva čekam kad ćete nas pozvati. dobro. Imamo još jednu repliku. Gospodin Boris Matković, izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Moj Stipe dragi, kolega moj, susjede moj i prijatelju, nije točno da nitko od nas ovdje nije govorio o pravim razlozima, odnosno nije točno da smo mlatili praznu slamu. Mi smo ovdje razgovarali o temi koja je vrlo znakovita i ja sam osobno govorio i o gospodarskoj opravdanosti, ali ako želiš preslušati možeš fonogram preslušati da sam spomenuo i zaštitu tog prostora koji je vrlo bitan između Ploča, Metkovića i Vrgorca, trebao si to poslušati ako si slušao, jer sve ovo što smo govorili je u interesu građana cijele naše mikroregije pa i šire. I u svakom slučaju te tu podržavam kao što podržavam i ovu berbu jer ti si spomenuo i problem ne samo mandarina nego i grožđa u Vrgorcu koje nema tko brati. A što se tiče ovih drugih koje si spomenuo, kojih nema ovdje, o kojima ne bi trebalo raspravljati, mislim da je vrlo bitno nazočiti raspravi teme koja je interesa jedne mikroregije, ali i od posebnog interesa Republike Hrvatske što je Luka Ploče. Izbjegavati razgovor o toj temi i kazati da bi što prije trebalo to završiti zato što njih nema i usporediti to sa našim gradskim vijećem, ne možemo to prijatelju napraviti. Treba kazati "popu pop, a bobu bob", evo u tom smislu sam mislio, a u ovom dijelu te svakako podržavam. HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog državnog sabora, gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je zakon o, odnosno Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, ili kako netko reče international bank for obnova i razvoj, poznavajući dobro očito engleski jezik jel, a u svrhu proširenja, odnosno financiranja proširenja projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče, s konačnim prijedlogom zakona. Klub HDSSB-a iako možda neki i misle da bismo imali skepse prema ovome zakonskom prijedlogu, će prihvatiti ovaj prijedlog zakona, da kažem, da skratim o luci, o proširenju luke Ploče. Naime koridor VC koji počinje u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, pa onda ide preko Mađarske Budimpešte do naše naše Slavonije, ulazi u Baranju, i preko Osijeka, Đakova, Sredenaca i Svilaja dolazi do rijeke Save, onda ulazi u Republiku Bosnu i Hercegovinu, i taj cestovni koridor koji se dakle proteže od Ukrajine koja ima 50 milijuna stanovnika, Mađarske sa nekih 10, 11 milijuna stanovnika, Hrvatske sa svega 4,3 i Bosne i Hercegovine sa oko 4 milijuna stanovnika, daje luci Ploče s obzirom na sve te okolnosti velike šanse, daje velike šanse upravo u kako ovdje i piše integracije trgovine i transporta. Luka Ploče ja bih bio sretan da dosegne onih 10 milijuna tona o kojima je evo moj kolega Jambo govorio, ja bih ga volio vidjeti u gusarskoj neretvanskoj nošnji ovdje i u opancima jel, koje se tamo nose je li i u onom dijelu Hercegovine, moje Hercegovine također, dakle luka Ploče koja je tijekom rata s obzirom na ratne okolnosti u Bosni i Hercegovini i s obzirom na otežan prometni pravac naše autoceste prema jugu je zaista bila u teškoj situaciji, ali evo danas ovim Zakonom o zajmu sa international bank for obnova i razvoj dobiva veliku šansu. Moram pri tome reći da su ova Vlada Republike Hrvatske zaista u luke utrošila ogromna sredstva. Mi znamo da smo ovdje izglasavali i Zakon o financiranju sustava odvodnje jadranske obale sa preko milijardu eura zajma, a vidite ova druga točka dnevnog reda koja je trebala biti o potvrđivanju ugovora sa Europskom bankom za projekt dovršetak koridora VC danas je skinuta s dnevnog reda koliko sam dobio informaciju, i ne znam kad ćemo raspravljati o tome, a u tom projektu je i 3, svega 3 i pol kilometra ceste od Sredenaca do Svilaja i pola mosta na Savi, na rijeci Savi, pa mi nije jasno o čemu se tu radi. Iako je i u tom dijelu 12 i po kilometara ceste, autoceste od Ploča i granice sa Bosnom i Hercegovinom, dakle u tom drugom. Danas je evo kažem, i gospodin tajnik, nije na redu ta točka dnevnoga reda. Ako bude sutra bit će dobro. Sve u svemu dobro je ulagati u ovakve projekte i objekte, ali bih volio kada bi i luke na našim rijekama, dakle unutarnjim vodama kako se to kaže službeno i književno, ili u ovoj saborskom jeziku, dakle luke na unutarnjim vodama i Sisak, i Slavonski Brod i Slavonski Šamac i luke u Osijeku također dobiju ili da se računa i na njih sa značajnim sredstvima kao što se računa ovdje za luke koje, i novac koji je uložen i još uvijek se ulaže i to sa našim glasom, glasom HDSSB-a bez protivljenja, riječne, odnosno pomorske luke koje su već izgrađene, počevši od Galženice, Rave, Dubrovnika, Šibenika, također smo digli ruku i za taj zakon o šibenskoj luci, dakle nemamo ništa protiv da se gradi i naša Dalmacija, Dalmacija, ali ono što se ulaže u Slavoniju i luke na rijekama su mrvice prema ovome svemu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Davor Huška. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo kolegi Grubišiću samo informacija da će rasprava o drugoj točki znači Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt dovršetka koridora VC biti sutra, u raspravi imat ćemo priliku evo svi mi Slavonci reći što mislimo o tom projektu. Znate da je vrijednost projekta 150 milijuna eura, znate vjerujem da je financiran dijelom iz zajma zajma od 60 milijuna eura, i upravo o tome sutra ćemo imati reći svoje mišljenje i držim da to nisu takvi projekti mrvice u odnosu na ostale projekte u Republici Hrvatskoj, jer cijeli niz takvih projekata u ove četiri godine imali smo mogućnost ovdje podržati, imali smo priliku biti na otvorenju i završetku radova na pojedinim projektima i vjerujem da ćemo i sutra zajedno konsenzusom podržati ovaj prijedlog. Gospodin Grubišić, povreda Poslovnika. Dobro, hvala. Ovako zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Kao što ste već čuli na zamolbu predlagatelja sutra ćemo započeti radni dan sa ovom točkom dnevnog reda, koja je zapravo sastavni dio ovoga što smo danas raspravljali, jer to je samo nastavak, nastavak i ne samo do Kijeva, nego i do Baltika. ja to daleko šire gledam, ali dobro, mislim to u raspravi možemo, ali u svakom slučaju to je jedan projekti koji se nastavljaju, zapravo koji su komplementarni, i o njima ćemo raspravljati. Ne može meni se sad ispravljati, tu nema poslovničke mogućnosti, ali ujutro nastavljamo u 9 i 30 sati sa ovom točkom dnevnog reda.